dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5.

glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 199 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici. Imate 15 sekundi za to, po

SRBIJES obzirom na to da je Narodna skupština obavila pretres o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, a pre prelaska na glasanje, podsećam vas da, da, prema članu 37. stav 2. Poslovnika, za zamenika generalnog sekretara imenovan je kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog da se za zamenike generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije imenuju Srđan Smiljanić i Branko Marinković.Molim vas da pritisnete tastere.Ukupno

Srđana Smiljanića i Branka Marinkovića.Dozvolite da, u vaše i svoje ime, čestitam Srđanu Smiljaniću i Branku Marinkoviću na imenovanju za zamenike generalnog sekretara i poželim im uspeh u obavljanju ove

samo još jednom da vas podsetim da nas tokom sledeće nedelje očekuje najvažnija stvar, a to je izbor Vlade Republike Srbije i da bi ta sednica trebala da bude održana u sredu.Zahvaljujem.